ovoj točci dnevnog reda. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravima za suradnju u

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti zakon? Da. Riječ ima gospođa Martina Dalić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda. Izvolite gospođo Dalić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospođe i gospodo zastupnici. Ovaj sporazum predstavlja osnovu za korištenje financijskih sredstava iz proračuna Europske unije za razdoblje 2007. do 2010. do 2010. godina, a temeljem odgovarajućih odluka tijela Europske unije Hrvatskoj je već prethodno za to razdoblje iz proračuna Europske unije dodijeljena ukupna raspoloživa sredstva u iznosu od 589,9 milijuna eura i na taj način ovaj zakon i sporazum koji se njime potvrđuje stvaraju pravni okvir za korištenje toga novca. Sporazum stoga određuje tehničke, pravne i administrativni okvir u kojem će se provoditi projekti koji će se financirati iz ovih sredstava i općenito provođenje ovoga zakona u smislu realizacije projekata koji će se financirati temeljem ovih sredstava zahtijevat će i sufinanciranje iz državnog proračuna tako da će u razdoblju do 2010. godine sufinanciranje, potrebno sufinanciranje iz državnog proračuna iznositi nešto više od 1,2 milijarde kuna. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub HDZ-a, poštovani kolega Vlado Jelkovac. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i komisije Europske zajednice vezane uz instrument pretpristupne pomoći (IPA), s Konačnim prijedlogom zakona i njegovo donošenje po hitnom postupku. Osnovni razlog tome je činjenica da su potpisivanje i stupanje na snagu ovog sporazuma preduvjeti za pokretanje provedbe mjera iz instrumenta pretpristupne pomoći IPA. IPA. Naime IPA je novi instrument Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. koji zamjenjuje dosadašnje programe pomoći CARDS, PHARE, ISPA, SAPARD kojih je Hrvatska bila korisnik. Općenito taj se program odnosi na pomoć u jačanju demokratskih institucija i vladavine prava, zaštitu ljudskih prava i prava manjina, jednakost spolova, reformu državne uprave, gospodarsku reformu, razvoj civilnog društva, socijalnu uključenost, mjere izgradnje povjerenja i obnovu te regionalnu i prekograničnu suradnju. Budući da Hrvatska pripada krugu država kandidatkinja te uzimajući u obzir da su pristupi i pregovori s Hrvatskom u tijeku, potporom instrumenta pretpristupne pomoći IPA također će se financirati i ubrzano usklađivanje hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te socijalni i gospodarski i teritorijalni razvoj uključujući ulaganje u područja koja se odnose na regionalni razvoj i razvoj ljudskih potencijala. Ovaj program otvoren je Hrvatskoj za sudjelovanje od ove 2007. pa sve do njezinog članstva u Europskoj uniji kada će ga naravno zamijeniti fondovi Europske unije namijenjeni državama članicama. Od ukupnog iznosa koji je Europska komisija namijenila za provedbu IPA programa u razdoblju do 2010. godine a to je 5 milijardi i 740 milijuna eura, Hrvatska će u navedenom razdoblju moći koristiti 589,9 milijuna eura. Taj iznos će progresivno rasti iz godine u godinu od 138,5 milijuna eura koliko je predviđeno za ovu godinu do 154,2 milijuna eura u 2010. godini. Osim što će se ovim instrumentom pretpristupne pomoći i sufinancirati veliki broj projekata te provesti reforme u brojnim područjima potrebnim za što bolju pripremljenost Hrvatske u uvjetima članstva u uniji, ovaj program će osigurati i spremnost mjerodavnih institucija Republike Hrvatske za članstvo te će im omogućiti razvijanje institucionalne sposobnosti i što je vrlo važno, praktično iskustvo u upravljanju intervencijama sličnim onima iz fondova Europske unije čijih će Hrvatska biti korisnik nakon ulaska u članstvo. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podupire Prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma i njegovo donošenje po hitnom postupku. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama kolega Jelkovac. Želite li uzeti završnu riječ? Ne. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda.